(HDZ)** Prelazimo na slijedeću točku dnevnog reda. - Izvješće o učincima provedbe Zakona o otocima u 2008. godini Podnositelj prijedloga je Vlada Republike Hrvatske. Vlada je podnijela ovo izvješće na temelju članka 38. Zakona o otocima. Prijedlog akta primili ste u pretince. Raspravu su proveli Odbor za pomorstvo, promet i veze, Odbor za razvoj i obnovu, Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Uvaženi Željko Tufekčić državni tajnik. Izvolite. Zahvaljujem. Gospodine potpredsjedniče, cijenjene saborske zastupnice i zastupnici Hrvatskoga sabora. Kako je gospodin potpredsjednik rekao znači sukladno članku 38. Zakona o otocima Vlada Republike Hrvatske podnosi Hrvatskom saboru Izvješće o učincima provedbe Zakona o otocima. Ovdje se radi o izvješću za 2008. godinu. Međutim, prije nego prijeđem na samo izvješće dopustite da evo ovdje kažem jednu informaciju koju doduše mi u Hrvatskoj znamo već dugo ali evo počinju ju priznavati i širom svijeta. Naime, u ožujku ove godine otoci hrvatskog Jadrana u svakako jakoj konkurenciji između otoka Grčke, Korzike, Portorika, Mauricijusa itd. prema mišljenju čitatelja jednog španjolskog izdanja renomiranog svjetskog časopisa proglašeni su najljepšim otocima na svijetu. Svakako godi unatoč tome što smo svjesni toga i što znamo godi kad to priznaju i drugi. Ovo izvješće o učincima provedbe Zakona o otocima u 2008. godini kao već i usvojena prethodna tri za razdoblje 2004. i 2005. bilo je objedinjeno, pa onda 2006., 2007. godinu predstavlja analitički osvrt provedbe politike Vlade Republike Hrvatske prema kojoj je vrednovanje Jadrana i pomorska orijentacija zemlje odnosno razvitak i pojačana briga o otocima zadano kao osnovni prioritet a sve su to ujedno kriteriji ubrzanog sustavnog razvoja po principu održivosti postavljeni i kao kriteriji mjera razvitka cijele zemlje. Politika razvoja otoka temelji se na tri osnovna cilja. Prvi je dugoročno stvaranje boljih i kvalitetnijih uvjeta života na otocima, drugi je zaštita postojećih vrednota i očuvanje svih otočnih resursa a treće je demografski društveni i gospodarski napredak i održivi razvoj. Tijekom 2008. godine nastavilo se sa provođenjem mjera i aktivnosti koje su i po statističkim pokazateljima doprinijele napretku razvoja otoka u svim segmentima. Pa tako je povećanje broja i frekvencija linija uvođenjem novih, bržih i konfornijih brodova omogućilo, bolje, brže, kvalitetnije i jeftinije povezivanje otoka sa kopnom i otoka međusobno, izgradnjom prometne, komunalne i društvene infrastrukture, znači izgradnja i sanacija, dogradnja luka i cesta, izgradnja vodoopskrbnih sustava i sustava odvodnje, izgradnja sanacija, rekonstrukcija škola, dječjih vrtića, športskih dvorana, ambulanti i domova za starije, starije, poboljšani su uvjeti života otočnog stanovništva i uvedeni novi sadržaji. Subvencioniranjem pomorskog i otočnog javnog cestovnog prometa povlasticama za prijevoz otočana putem otočne karte, tzv. vinjete, subvencioniranjem cijene vode, prijevoza ukapljenog naftnog plina, dodjelom potpora otočnim poslodavcima i udrugama, odobravanjem povoljnijih kreditnih programa itd., stvaraju se uvjeti za jeftiniji život otočana te za njihov ostanak na otocima. Potporama otočnim poslodavcima za zapošljavanje, brendiranjem otočnih proizvoda, sufinanciranjem izgradnje 15 poslovnih zona itd., potiče se razvoj gospodarstva na otocima. Poboljšanjem zdravstvene zaštite, znači izgradnjom, uređenjem, opremanjem novih i postojećih objekata primarne zdravstvene zaštite i dovoljnim brojem zdravstvenog osoblja i uvođenjem nove dimenzije socijalne skrbi, izgradnjom domova za starije te razvojem izvaninstitucionalnog oblika i udomiteljstva unaprijedila se briga za starije otočno stanovništvo. Mora se napomenuti da osim u Zadarskoj i Dubrovačko-neretvanskoj županiji iako je za to postojala zakonska osnova županije nisu sve osigurale vraćanje, odnosno osnivanje domova zdravlja na otocima. Nadalje, poboljšanje uvjeta i mogućnosti obrazovanja, izgradnjom i sanacijom škola, uvođenjem nastave na daljinu, projekt E-otoci, subvencioniranje besplatnog otočnog, javnog cestovnog prijevoza za đake omogućilo je dulji boravak djece u obiteljima na otoku, odnosno kasnije odvajanje od obitelji. Potpore u poljoprivredi, ribarstvu, turizmu, kulturi omogućili su razvoj autohtonih tradicionalnih zanimanja, razvoj poljoprivrede i turizma. Poboljšanja u zakonodavstvu doprinose učinkovitijoj provedbi postojećih i novih zakona, te njihovo usklađivanje sa zakonodavstvom Provođenjem pojedinih odredbi iz Zakona o otocima, članak 35.a.,b.,c. i d., odnosno mogućnost prvokupa države, županije, jedinice lokalne samouprave zaustavila se rasprodaja hrvatskih otoka. U 2008. godini država je u razvoj otoka uložila gotovo milijardu i 700 milijuna kuna, proračunskih sredstava i sredstava pravnih osoba u vlasništvu Republike Hrvatske. Od toga iznosa milijarda i 340 milijuna, …/Govornik se ne razumije./…340 milijuna kuna su bespovratna sredstva dok se 344 milijuna kuna ulaganja napravilo u obliku kreditiranja HABOR-a. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture u 2008. godini uložilo je gotovo 720 milijuna kuna bespovratnih sredstava u razvoj i poboljšanje uvjeta života na otocima. Od toga iznosa u prometnu infrastrukturu u 2008. godini iz prošlih sredstava Ministarstva mora, prometa i infrastrukture uloženo je gotovo 520 milijuna kuna. Od toga iznosa financiralo se luke, tu se događaju značajne aktivnosti vezane za izgradnju novih i dogradnju, sanaciju i rekonstrukciju postojećih otočnih luka i pristana, a kako bi se unaprijedilo pomorsko povezivanje otoka sa kopnom i otoka međusobno. Poseban cilj u 2008. godini bio je stvaranje infrastrukturnih uvjeta u lukama otvorenim za javni promet, za prihvat novih, većih i modernijih brodova. S tim ciljem u prošloj je godini sredstvima državnog proračuna financirano 25 projekata u koje je ukupno s pozicija uprave za otočni i priobalni razvoj uloženo 58,5 milijuna kuna. U izgradnju i rekonstrukciju ribarskih luka uloženo je gotovo milijun kuna, poticanje redovitih pomorskih putničkih brzobrodskih linija 434 milijuna kuna. U otočne karte, vinjete koje smo malo prije spominjali u 2008. godini podijeljeno je ukupno 1497 vinjeta. U cestovnom prometu, izgradnji, dogradnji, održavanju …/Govornik se ne razumije./… i lokalnih cesta poljski i protupožarni šumskih putova 19 milijuna kuna. Osim toga u zračnom prometu, u razvoj, sigurnost …/Govornik se ne razumije./… i zračnih luka osiguranje sigurnosnih prometnih standarda, izrada projektne dokumentacije, izgradnja interventnih helidroma na otocima uloženo je 4 milijuna i 700 tisuća kuna. U komunalnu infrastrukturu u 2008. godini iz sredstava Ministarstva uloženo je 61,6 milijuna kuna, od toga u vodoopskrbu 25 milijuna, u odvodnju 32 milijuna, u izgradnju, sanaciju, uređenje deponija otpada te uređenje mjesta i groblja 4 milijuna i 600 tisuća U socijalnu, odnosno društvenu infrastrukturu u 2008. godini uloženo je 53,6 milijuna kuna. Od toga u objekte namijenjene školstvu 26,9 milijuna, zdravstvu 3,5, socijalnoj skrbi 8 milijuna kuna, kulturi 6,5, sakralne objekte 2 milijuna i 800, te izgradnju vatrogasnih domova, društvenih domova i općinskih zgrada gotovo 6 milijuna kuna. Za gospodarstvo u 2008. godini uloženo je 15,6 milijuna kuna, od toga u gospodarske zove 2,2, u državne potpore male vrijednosti otočnim poslodavcima za očuvanje radnih mjesta, znači 217 otočnih poslodavaca sa 3 tisuće i 600 djelatnika su dobili 11,1 milijun kuna potpora male vrijednosti. Obnova i modernizacija ribolovne flote milijun i 600, izgradnju, rekonstrukciju putničke izletničke flote preko pola milijuna kuna i imamo projekt hrvatski otočni proizvod gdje je 18 novih otočnih proizvođača sa 57 proizvoda kroz dvije dvije godine oznaka je dodijeljena je 31 otočnom poslodavcu, proizvođaču sa sve ukupno 79 proizvoda. Otočne proizvođače ministarstvo je predstavilo u svibnju 2008. na trećem sajmu autohtonih proizvoda Plodovi Dalmacije, te u rujnu na jesenskom Zagrebačkom velesajmu u sklopu manifestacije Eko etno na kojem su neki od njih dobili nagradu za kvalitetu proizvoda. Subvencija u 2008. godini dodijeljeno je 50 milijuna kuna, od toga na subvencioniranje razlike u cijeni pogonskog goriva milijun i pol, za subvencioniranje otočnog, javnog cestovnog prometa 30,3 milijuna kuna, subvencioniranje cijene vode na otocima 15,9 milijuna i subvencioniranje cijene pomorskog prijevoza ukapljenog naftnog plina 2,2 milijuna kuna. Ovdje se zaista vidi da se kroz subvencioniranje potiču što niže cijene raznih usluga na otocima te na taj način se pojeftinjuje i olakšava život na otocima. Na tekuće potpore u 2008. godini uložilo se milijun i 900 milijuna kuna. Tu su financirani razni projekti udruga, tekuće poslovanje jedinica lokalne samouprave, održavanje sportskih manifestacija, stručno-znanstvenih skupova, izdavanje monografija itd. Na sufinanciranje izrade razne projekte dokumentacije za buduće projekte ministarstvo je u prošloj godini uložilo 7,4 milijuna kuna. Ulaganje u infrastrukturu širokopojasnog pristupa Internetu, znači povezivanje matičnih i područnih škola na otocima u CARNET mrežu i uspostavu sustava za daljinsko podučavanje u 2008. godini uloženo je 7,6 milijuna kuna, dok se ulaganje u zajedničke kapitalne projekte od interesa za razvoj otoka uložilo 50 milijuna kuna. Sumarni rezultati ukazuju da je nesporno postignuta količina uloženih financijskih sredstava i znanja čime se poboljšala i kvaliteta života otočnog stanovništva kroz poboljšanu prometnu povezanost, izgrađeniju otočnu infrastrukturu, povećan broj subvencija i potpora, zaustavljena je rasprodaja nekretnina na hrvatskim otocima, a konačno gradnjom potrebne gospodarske infrastrukture, potporama otočnim poslodavcima te brendiranjem tradicionalnih izvornih otočnih proizvoda stvoreni su uvjeti za gospodarski razvoj koji za posljedicu treba imati i demografsku obnovu otočnih sredina. Pojedine od ovih mjera osim što utječu na poboljšanje uvjeta života i donose brojne poboljšice otočnom stanovništvu u direktnoj su funkciji gospodarske obnove i razvoja. Opravdano i realno se smije zaključiti da je skrb države za hrvatske otoke zasigurno već sada rezultirala značajnim pomakom i njihovim ukupnim razvojem jer je ulagano u sva područja koja su važna za ukupni život na našim otocima, što pored neupitnih prirodnih ljepota dodatno poboljšava i oplemenjuje njihov sveukupni dojam. Stoga dakle ne iznenađuje ona vijest s početka da smo prema čitateljima, proglašeni naši otoci za najljepše otoke na svijetu, a ovo izvješće transparentan je prikaz politike Vlade Republike Hrvatske prema hrvatskim otocima. I slijedom toga i svega iznesenog molimo Hrvatski sabor da prihvati ovo izvješće. Hvala lijepa. koji je izrekao gospodin državni tajnik, a koji povezuje značajna ulaganja u otoke u prošloj godini sa činjenicom da su oni proglašeni najljepšima na svijetu od strane jednog časopisa. Mislim da ni zahvaljujući ni Saboru ni Vladi ni ministarstvu ni ulaganjima hrvatski otoci nisu najljepši na svijetu, nego zbog toga što je to dala priroda ili Bog, kako se već uzme. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Da. Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo, uvaženi zastupnik Jerko Rošin. Izvolite. Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo Hrvatskoga sabora raspravio je na 20. sjednici održanoj 1. srpnja 2009. godine Izvješće o učincima provedbe Zakona o otocima u 2008. godini koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske aktom od 19. lipnja 2009. godine. Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo na temelju članka 140. Poslovnika Hrvatskoga sabora raspravilo je priloženo izvješće kao zainteresirano radno tijelo. Uvodno je predstavnik predlagatelja istaknuo da navedeno izvješće koje je već usvojeno tri prethodna izvješća predstavlja analitički osvrt provedbene politike Vlade Republike Hrvatske u dijelu stvaranja boljih i kvalitetnijih uvjeta života na otocima zaštite postojećih vrednota i očuvanja svih otočnih resursa te demografskog, društvenog i gospodarskog napretka i održivog razvoja otoka. U tijeku 2008. godine nastavilo se s provođenjem niza mjera i aktivnosti od kojih je posebno istaknuta izgradnja prometne, komunalne i društvene infrastrukture, povećanje broja i frekvencija linija, uvođenje novih, bržih i komfornijih brodova, uvođenje noćnih linija, subvencioniranje pomorskog, otočnog i javnog cestovnog prometa, povlastice za prijevoz otočana putem otočne karte, vinjete, subvencioniranje cijene vode te prijevoza ukapljenog naftnog plina, potpore otočnim poslodavcima za zapošljavanje, sufinanciranje izgradnje 15 poslovnih zona, izgradnje, uređenja i opremanje novih i postojećih objekata primarne zdravstvene zaštite, izgradnja i sanacija škola, potpore u poljoprivredi, ribarstvu, turizmu i kulturi i sl. U 2008. godini država je u razvoj otoka uložila milijardu i proračunskih sredstava i sredstava pravnih osoba od čega su milijardu 336, 306 tisuća 855 i 10 kuna bespovratna sredstva, a ostatak kuna ulaganja u obliku kreditiranja. geo-informacijskih sustav prostornih planova jadranske Hrvatske te prostorno planove posebnih obilježja za nacionalne parkove i parkove prirode u iznosu od milijuna Državna geodetska uprava ulagala je 13 milijuna 158 tisuća 746,76 kuna u otoke u 2008. godini kroz provedbu katastarskih izmjera na pet lokacija s ukupnom površinom od 3702 hektara. U raspravi je naglašena važnost definicije pomorskog dobra. Vezano uz utvrđivanje pomorskog dobra, ukazano je na ulogu dokumenata prostornog uređenja kojima se određuje svrhovita organizacija, korištenje i namjena prostora te mjerila i smjernice za uređenje i zaštitu prostora. Uz važnost kvalitetnog i sustavnog rješavanja prometnog povezivanja otoka s kopnom i otoka međusobno, kako bi se smanjila njihova izoliranost, u kontekstu smanjivanja izoliranosti otoka istaknuta su ulaganja u razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa Internetu u cilju povezivanja matičnih i područnih škola na otocima u CARNET mrežu i uspostave sustava za daljinsko podučavanje. Nakon provedene rasprave odbor je jednoglasno odlučio predložiti Hrvatskom saboru sljedeći zaključak: Prihvaća se izvješće o učincima provedbe Zakona o otocima u 2008. godini. Zahvaljujem i ja vama. Žele li ostali odbori uzet učešće u raspravi? Ne. Otvaram raspravu. Prvo su na redu klubovi. U ime kluba SDP-a uvaženi zastupnik Arsen Bauk. Izvolite.

Ovo je drugi put da u ovom sazivu raspravljamo o Izvješću o učincima provedbe Zakona o otocima. Dosad su ovakva izvješća prihvaćena gotovo jednoglasno, a klub SDP-a podržat će ga ove godine. Hrvatski sabor je prije 12 godina prihvatio Nacionalni program razvitka otoka, a u njemu i neka načela. Jedno od načela je da su otoci razvojno jednakopravni dijelovi Hrvatske. Sva mjesta i područja Hrvatske zaslužuju jednaku početnu, naglašavam početnu razvojnu pažnju i brigu. Razvojna politika mora biti takva da ne dovodi do raslojavanja otoka i kopna, a onda i samih otoka na velike i male. Otočani moraju ostvariti jednako pravo na obrazovanje, zdravstvenu zaštitu i sigurnost življenja kao i ostali građani Hrvatske. Država ima osigurati uvjete da se to pravo trajno ostvaruje. Da bi se ta prava i ostvarivala država je u prošloj godini izdvojila milijardu i 680 milijuna kuna što je oko 200 milijuna kuna manje nego prošle godine. I prošle godine smo upozoravali da neke stavke u ovom izvješću jednostavno ne pripadaju poput primjerice vrijednosti radara koji su se postavili na otoke ili vrijednosti brodova pomorske policije. Stanovnici otoka i njihovi gosti osjetili su dakle sa 200 milijuna kuna učinka gospodarske krize, a sudeći prema iznosima stavki proračuna koje se najviše odnose na otočne projekte u 2009. godini to će se i dalje nastaviti. Podsjetimo se prilikom pripreme proračuna za 2009. godinu većina dnevnih novina objavila je na svojim naslovnicama na kojim će se stavkama štedjeti u ovoj godini. Otoci su u tom popisu imali istaknuto mjesto. Ja se nadam da to nije razlog zato što je prošle godine ministar bio nazočan po ovoj točki dnevnog, a sada nema ni gospodina ministra, ni gospodina Bačića nego državni tajnik kojemu ovo nije resor kojim se bavi. Zbog toga je ipak pomalo čudno da se na početku i na kraju ovog izvješća naglašava da jedan španjolski časopis proglasio naše otoke najljepšim na svijetu. Jer za tu ljepotu jamačno nisu zaslužni ni Sabor ni Vlada ni zastupnici ni resorno ministarstvo. Naši otoci imaju svoje komparativne prednosti – klima, zemljopisni položaj, čistoća okoliša, te mogućnost bavljenja turizmom i poljoprivredom. I svoje ograničavajuće faktore – manjak radnoaktivnog stanovništva, nedovoljna lučka i cestovna infrastruktura, manjkavo osnovno školstvo, manjak infrastrukture, zbrinjavanje otpadnih voda, nesređeni katastri i drugo. Zadaća je države dakle da svojim potezima ne ugrozi prednosti, a da što više smanji ograničavajuće faktore. Što je država uložila u otoke u 2008. godini i usporedit ću onda neke stavke i sa prethodnom 2007. godinom. gotovo 436 milijuna i 800000 kuna od ukupno milijardu i 680000 kuna odnosi se na stavku Agencije za linijski obalni pomorski promet. Ta stavka je u odnosu na prošlu godinu povećana sa 371 milijun na 436 milijuna kuna. Dakle, za 65 milijuna kuna. Smatram da je to dobro, jer je na taj način osigurana i poboljšana kvaliteta povezivanja otoka s kopnom što je jedan od najvećih početnih nedostataka života na otoku, dakle nepovezanost. dobro je da je tako i nadam se dakle da taj iznos ni u sljedećim proračunima neće biti smanjivan i da će se ta razina povezivanja otoka s kopnom nastaviti. Mislim da je tu postignuta dobra razina i da se tek neke pojedinačne još uvođenjem nekih linija ukoliko za to bude mogućnosti i potreba. Drugi dio, 100 milijuna kuna više, odnosno sa 178 milijuna prošle godine na 277 milijuna kuna ove godine odnosi se na Hrvatske ceste. dakle da su ti novci ispunili svoju svrhu, da su neke ceste popravljene, napravljene. Želio bih naravno ponovo po drugi, treći ili četvrti put spomenuti nasušnu potrebu popravka, odnosno obnove ceste između Jelse i Sučuraja na otoku Hvaru koja povezuje, dakle istočni dio otoka Hvara sa kopnom, sa makarskim primorjem što će postati još značajnije kada se tunelom Drvenik-Ravča spoji dakle taj dio na autocestu A1. Druge stavke je nešto teže uspoređivati zbog toga što su se neka ministarstva u odnosu na 2007. promijenila, dakle poljoprivreda i regionalni razvoj. Turizam je posebno, tako da u tom smislu nema više nekih pretjerano velikih razlika. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture tu smanjilo za 10% u otoke sa 300 milijuna na 273. I naravno jedna velika stavka koja je tu naznačena je Ministarstvo unutarnjih poslova sa 5,6 na 49 milijuna kuna. Dakle, radi se o kupnji brodova pomorske policije što doista ne vidim da ima izravne veze sa provedbom Zakona o otocima kako je ova točka dnevnog reda ili primjerice radari na Roti i ne znam gdje, na Lastovu čini mi se koji su navedeni u stavkama Ministarstva obrane. No to smo govorili i prošle godine, pa onda u tom smislu usporedba s prošlom godina moguća i na taj način. Dosta se često postavlja pitanje u ovim kriznim vremenima, a što vi otočani hoćete, ima vas 125000 a država ulaže u otoke puno više nego što je to to omjer broja stanovnika. To takvo gledanje na sreću ili na žalost nije točno. Naime, omjer broja stanovnika i ulaganja se ne gleda, posebno infrastrukturu ne bi trebalo gledati zimi kad je ljudi najmanje, nego ljeti kad je ljudi najviše i upravo ti ljudi koriste onu infrastrukturu koja se i za njih gradi. koja se i za njih gradi. Primjerice na otoku Viru ljeti ima oko 50000 stanovnika što je dakle čak više od nekih županijskih središta i naravno da se ulaganje u to treba gledati za infrastrukturu primjerice za odvodnju za one ljude koji će tamo biti u vrhu sezone. Dakle, za 50000 ljudi, a ne za dvije i pol ili tri tisuće ljudi koji žive zimi. Tako je vjerojatno i sigurno i za sve druge hrvatske otoke. Prema tome, ovaj broj od 125000 što se tiče ulaganja u infrastrukturu ne bi trebalo biti nekakvo mjerilo kada se uspoređuje dakle ulaganje u otoke sa ulaganjem u druge dijelove Hrvatske, nego onaj broj koji je ljeti a to je skoro i pet, šest ako ne i deset puta više. kako je raspodijeljeno, kako su raspodijeljeni po jedinicama lokalne samouprave ili po projektima ovi novci koje svi građani Hrvatske koje svi građani Hrvatske daju u proračun. Dakle, da li ima političkih ili nekih drugih kriterija. U razgovoru sa ljudima koji obnašaju vlast u općinama i gradovima na otocima nisam mogao zaključiti da je bilo previše političkog arbitriranja kod raspodjele novaca. Dakle, da su uglavnom jedinice lokalne samouprave neovisno o tome koja je stranka na vlasti mogla dobiti sredstva sa više ili manje entuzijazma. Sad o tome ne trebamo ulaziti. Iz ovog izvješća se vidi da možda zavičajni kriterij ponekad može biti prednost za neke jedinice lokalne samouprave. Ali kako su tu samo dvije, tri općine. Mislim da hrvatski proračun to u svakom slučaju može izdržati. Druga stvar, dakle ono koje otočane početno na neki način stavlja u podređeni položaj je mogućnost dobivanja zdravstvene zaštite. U svakome slučaju, izmjena Zakona o zdravstvenoj zaštiti 2004. ili 2005. godine kada je omogućeno, odnosno propisano da županije moraju osnovati domove zdravlja na otocima, a onda i ove godine kada je ta obaveza ukinuta i došlo je samo do mogućnosti koju naravno većina županija nije iskoristila. Jedan je od načina gdje država ponekad vidi otočnu specifičnost, ali ne može baš provesti. To primjerice kod ove mreže sudova je u potpunosti ispoštovano, dakle većina sudova na otocima je ostala i tu recimo je država pokazala malo više razumijevanja. Također mislim da bi trebalo pokazati više razumijevanja što se tiče mogućnosti izgradnje heliodroma, posebno za primarnu zdravstvenu zaštitu na otocima i da se rješavanje ovih imovinsko-pravnih odnosa koji su u mnogim sredinama prisutni riješi barem na način kako se riješilo kod Zakona o golfu, a to je dakle da se omogući izvlaštenje ukoliko ništa drugo nije moguće životi ljudi malo vrjedniji nego zabava i igranje golfa. Također, rekao sam već, sva ulaganja države treba promatrati u omjerima, dakle što ti otoci, koliko ljudi na otocima živi ljeti, koliko infrastruktura, koliko ljudi koristi tu infrastrukturu ljeti i generalno gledano, društveni život ljeti na otocima je puno veći nego što je to zimi. Vjerujem dakle da ova ulaganja, ne samo u infrastrukturu, nego i u društvene sadržaje imaju za cilj da se omogući i da na otocima život traje na jednoj zavidnoj razini cijele godine, a da onda ljeti bude još i 5. brzini. Drago mi je također da su na mjestima gdje se odlučuje o otocima, ljudi koji razumiju posebnosti otoka, koji su porijeklom sa otoka, nadam se dakle da će u tom smislu bit nastavljen kontinuitet koji se u ovome izvješću spominje, dakle od proteklih 10 godina. Smatram da otočani ne trebaju snositi teret krize više nego ostali građani Hrvatske i apeliram naravno na vladajuću strukturu da ne dopusti masakriranje stavki u proračunu za 2010. godinu i u rebalansima koji nam slijede nakon ove nakon ove sjednice za 2009. godinu da stavke koje se odnose na otočane se vrate na razinu iz 2007. kada su bile na najprimjerenijem razdoblju. U tom smislu, naravno puno je toga što treba napraviti na otocima u sljedećim godinama. Klub SDP-a podržati će ovo izvješće uz ove sitne primjedbe koje smo rekli. Zahvaljujem. naši otoci prema jednom španjolskoj listu proglašeni najljepšim na svijetu, moram reći kad sam to pročitao, bio sam jako ponosan i bilo mi je drago to pročitati. Drugo, otoci ne bi bili proglašeni najljepšim na svijetu da nisu očuvani, da nisu njegovani, da nije sačuvana priroda, čista priroda, da nije izvršena betonizacija tih otoka, da se nastoji sačuvati ono najljepše što otok čini lijepim i da nije sačuvano more oko tih otoka, sve to čini ljepotu otoka i sve su to bili elementi koje oni koji su ih koji su ih proglasili najljepši su i to uzeli u obzir. Stoga je jako bitno kad raspravljamo o tome, da to ne politiziramo jer to zaista svima nama može služiti na čast i ponos da je to napravljeno. A sad imamo nekoliko ispravaka netočnih navoda. Pa prvo je uvažena zastupnica Neda Klarić. **Klarić, Nedjeljka (HDZ)** Hvala lijepa poštovani gospodine potpredsjedniče, državni tajniče, kolegice i kolege. Evo, dijelom ste i vi gospodine potpredsjedniče mi pomogli da ispravim netočan navod kada gospodin zastupnik kaže za ljepotu naših otoka nisu zaslužni ni Sabor niti Vlada. Upravo suprotno. I odnosnom na koji se zapravo sva tijela u Republici Hrvatskoj odnose, a to smo vidjeli iz ovog izvješća sa financijskim učinkom prema našim otocima, upravo svjedoči zapravo ovaj krivi navod. Zaslužna je i Vlada i Sabor. Drugi netočan navod koji želim ispraviti gospodina zastupnika je da je zavičajni kriterij ulaz za sredstva. To definitivno također nije točno jer evo, ja ću također i pored ovoga što smo čuli i gospodin Rošin, predsjednik ovog saborskog odbora je pročitao i ponovio još jedanput izvješće što je sve napravljeno, ali moram kazati zahvaljujući Vladi, ovoj Vladi sa programom međugeneracijske solidarnosti, konkretno šibenski otoci, svi naseljeni su dobili još jednu kvalitetu razine života. Hvala vam lijepo. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Imamo ispravak netočnog navoda, uvaženi zastupnik Boro Grubišić. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče. Evo, kolega je raspravljao o višestrukom povećanju broja stanovnika otoka to su 2 ljetna mjeseca, dakle u turističkoj sezoni. Pri tome je konkretno naveo primjer otoka Vira za koji je rekao da ima oko 50 tisuća, ima ih 60 kolega i više od 60 tisuća stanovnika u ljetnim mjesecima, dakle otok Vir, ali pri tome ne treba zaboraviti da svi oni, dakle plaćaju ili velika većina boravišnu taksu, plaćaju također komunalije kroz cijelu godinu, oni koji imaju kuće za odmor i plaćaju porez na kuće za odmor. Dakle, sve to ide u prihod dakle lokalne zajednice. Zahvaljujem. Ispravak netočnog navoda, Jerko Rošin. Izvolite. **Rošin, Jerko (HDZ)** Hvala gospodine predsjedavajući. Imam 2 ispravka kriva navoda. Ne mislim da je kolega Bauk ništa mislio kad je konstatirao da bi bilo dobro kad bi ustvrdio da bi bilo dobro da na otocima postoji infrastruktura za maksimalne zauzetosti, odnosno za maksimalni broj stanovnika na otocima. Međutim, to je potpuno neracionalno. Zato se rade projekti recimo kanalizacija, ne za stoljetnu kišu, nego se rade za neke kiše koje se pojavljuju manje jer se jednostavno neki rizici uzimaju u obzir. to tako ne predviđa da se uzima vršno opterećenje, nego racionalno opterećenje koje može biti. Inače bi sve skupa bilo preskupo i neiskorišteno u većem broju mjeseci tijekom godine kad to jednostavno ne treba. Drugi ispravak krivog navoda, rekao je kolega Grubišić, međutim još je drastičnija razlika, nije ni 60, nego 70 tisuća stanovnika Viru, to sam konstatirao pred 5 godina još kao predsjednik Vladinog savjeta jer to samo pokazuje koliko infrastrukture fali na Viru, ali jer nije rađeno od onoga što su dobivali da naprave. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. I imamo ispravak netočnog navoda, uvaženi zastupnik Frano Matušić. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa netočno je kolega rekao da je zavičajni kriterij bio jedan od kriterija za dodjelu sredstava. To naprosto nije istina. U kasnijoj raspravi ću reći, ali svi oni koji su imali bilo kakav projekt vezan za otoke i priobalje, i ako su ga kvalitetno pripremili dobili su sredstvo za njega. Prema tome nema razloga, uostalom to ste vi i sami rekli da nije bilo na neki način političkog odabira, ali ste ipak netočno ustvrdili da je bilo zavičajnog kriterija, što također nije točno. Zahvaljujem. Ne treba dobacivati. Na redu je klub HDZ-a uvaženi zastupnik Gari Capelli. Izvolite. **Cappelli, Poštovani dopredsjedniče, predstavnici ministarstva, uvaženi kolegice i kolege. Pa evo, hrvatski otoci dakle obuhvaćaju sve otoke istočne obale Jadrana njegovog središnjeg dijela činjenični dakle drugo po veličini otočje Sredozemlja. Ima ih tisuću 244, dijele se na Istarsku, Kvarnersku, Sjeverno-dalmatinsku, Srednje-dalmatinsku, Južno-dalmatinsku skupinu, a prema popisu iz 2001. godine na hrvatskim otocima živi gotovo oko 125 tisuća stanovnika. Dva su osnovna strateška dokumenta na kojima se temelji održivi razvitak otoka. Nacionalni program razvitka otoka i Zakon o otocima. Danas imamo priliku raspravljati o izvješću o učincima provedbe Zakona o otocima u 2008. godini koje predstavlja analitički osvrt provedbene politike Vlade Republike Hrvatske prema koje vrednovanje Jadrana i pomorska orijentacija zemlje, odnosno razvitak i pojačana briga o otocima zadano kao osnovni prioritet, a ujedno kriterij mjera razvitka cijele zemlje. Tri su dakle osnovna područja na koje je usmjerena politika razvoja otoka. Dugoročno stvaranje boljih i kvalitetnih uvjeta života na otocima, zaštita postojećih vrednota, očuvanje svih otočnih resursa i demografski društveni gospodarski napredak i održivi razvoj. U razvoj otoka se iz državnog proračuna svake godine uloži u prosjeku više od milijardu kuna s pozicija državnog i javnog sektora i to za područja kao što je infrastruktura, prometna, komunalna društvena, prometno povezivanje gospodarsko, poljoprivreda, ribarstvo, turizam i kultura, šport, sakralna baština. Dakle involvirani u sve sektore što su potrebni na otocima. U toku 2008. godine nastavilo se s provođenjem mjera i aktivnosti koje su po statističkim pokazateljima doprinijele napretku razvoja otoka u svim segmentima. Povećanjem broja i frekvencije linija, uvođenje novih, bržih i komfornijih brodova, uvođenje noćnih linija. Vidjeli smo tu podatke da se najvećim dio financijskih sredstava upravo ulaže u prometno povezivanje, a uvođenjem noćnih linija prije par godina dobili smo i onu psihološku barijeru koja je do sada nas sprječavala, da kažemo da na neki način smo povezani sa priobaljem praktički 24 sata. Izgradnjom prometne, komunalne i društvene infrastrukture, izgradnja sanacija, dogradnja luka i cesta, izgradnja vodoopskrbnih sustava, sustava odvodnje, vrtića, sportskih dvorana i svega onoga poboljšani su uvjeti života otočnog stanovništva i uvedeni su u svakom slučaju novi sadržaji. Subvencioniranjem pomorskog, otočnog, javnog, cestovnog prometa povlasticama za prijevoz otočana putem otočne karte vinjete, subvencioniranjem cijene vode, prijevoza ukapljenog naftnog plina, dodjelom potpora otočnim poslodavcima i udrugama, odobravanjem povoljnijih kreditnih programa. Stvaraju se dakle uvjeti za jeftiniji život otočana, te za njihov ostanak na otocima. Potporama otočnim poslodavcima za zapošljavanje brendiranjem otočnih proizvoda, sufinanciranjem izgradnje 15-ak poslovnih zona, potiče se razvoj gospodarstva. Moram jedan primjer reći i na Lošinju, potporom u tim poslovnim zonama, mi planiramo sljedeće godine zaposliti cca novih 50-ak malih i srednjih poduzetnika i obrtnika na koji način na otoku možemo značiti gdje gdje ima cca oko 8 tisuća i 500 stanovnika. Što znači biti na otoku i zadržati 50-ak takvih i zaposliti ih. Poboljšanjem zdravstvene zaštite, izgradnjom, uređenjem, opremanjem novih i postojećih objekata primarne zdravstvene zaštite i dovoljnim brojem zdravstvenog osoblja. Uvođenjem nove dimenzije socijalne skrbi, izgradnjom domova za starije, te razvojem izvaninstitucionalnog oblika i udomiteljstva. Unaprijedila se briga i za starije otočno stanovništvo. Poboljšanjem uvjeta i mogućnosti, izgradnjom i sanacijom škola, uvođenjem nastavu na daljinu vidimo koliko to znači na ako možemo reći na zabačenim otocima, kao što su recimo na gornjem Jadranu, Unije, Susak, Ilovik, projektom e-otoci subvencioniranje besplatnog otočnog, javnog, cestovnog prijevoza za učenike sigurno je poboljšalo kvalitetu i u tom segmentu. Omogućilo se duži boravak djece na obiteljima na otoku, odnosno kasnije odvajanje od njih. O potporama u poljoprivredi, ribarstvu, turizmu, kulturi, pa u poboljšanju zakonodavstvu, doprinosu učinkovitijoj provedbi postojećih novih zakona, te njihovo usklađivanje sa zakonodavstvom Provođenjem odredaba Zakona o otocima, odnosno mogućnost prvokupa države, županije, jedinica lokalne samouprave, zaustavila se rasprodaja hrvatski otoka. Vidjeli smo i danas u medijima i u Novom listu da je primjer upravo taj pozitivan i u svakom slučaju dajem potporu ovim komentarima koji su bili danas u medijima, da smo na taj način u svakom slučaju usporili i na neki način spriječili rasprodaju otoka na našoj obali. Uz sve navedeno briga države o otocima očituje se i kroz izradu zakonskih i podzakonskih propisa koja pokrivaju područje na kojima otoci nisu zasebne cjeline, ali su pojedine odredbe tih propisa itekako značajne za njihov održivi razvoj. Dakle, u 2008. godini država je u razvoj otoka uložila više od 1,6 milijuna kuna proračunskih sredstava, čime se dokazuje provedbena politika Vlade Republike Hrvatske u segmentu razvitka otoka koja je osmišljena u cilju zaštite postojećih vrednota, očuvanja svih resursa, te gospodarsko društvenog i demokratskog napretka i razvitka. Ima naravno uvijek i komentara da se smanjilo u odnosu na godine prije, međutim u nekim segmentima se i moralo smanjiti zato što na nekim otocima je izgrađeno itekako toga da se naravno i smanjuje potreba za ulaganja u nekakve kao što su rive, pristaništa, trajektne linije itd. što se najviše postiglo, a sada se sigurno na taj način izjednačava pa možda negdje i smanjuje. Vlada doktora Ive Sanadera i uvođenje noćnih trajektnih linija, podizanjem poslovnih zona, te davanjem potpora poduzetnicima koji na otocima osnivaju tvrtke, ostvaruju radna mjesta, stvorila dobre temelje za dobru gospodarsku revitalizaciju, do tada zanemarenih hrvatskih područja. Ova Vlada je Odlukom iz 2007. godine otočanima vratila domove zdravlja, ukinute za vrijeme SDP-ove Vlade zadržala otočne sudove koji nisu ušli u sustav racionalizacije hrvatskih pravosudnih pravosudnih institucija. Točno je da smo u međuvremenu da je došlo do promjenu u zakonu vezano za domove zdravlja, no međutim zakon koji je donesen ovdje u Hrvatskom saboru recimo na primjeru grada Malog Lešinja i Cresa nije ispoštovana odluka i do dan danas domovi zdravlja nisu vraćeni gradovima po odluci Sabora iz te 2007. godine. Dakle u cilju poboljšanja životnih uvjeta ulažu se brojna i svake godine sve veća sredstva u izgradnju, rekonstrukciju, sanaciju luka, te otočne cestovne infrastrukture. Realno sagledavajući globalna događanja društva u cjelini kako u Hrvatskoj tako i u brojnim zemljama svijeta koji su u istim ili sličnim razvojnim prilikama cilj koji je postavljen prilično je zahtjevan. Pobrojavanjem projekata poticaja izgrađenih objekata i uloženih sredstava očekuje se zaključak o boljoj popravljenoj demografskoj slici otoka s konačnom povećanom brojkom mladih ljudi, povećanim brojem obitelji s prebivalištem na otoku. Kako i sam dolazim s otoka kao najvećeg i najvećeg napučenijeg grada na otocima s izrazito visokim neto prihodom svih kategorija i visokom stopom zaposlenosti upravo jedan od osnovnih razloga tih pozitivnih brojeva je posebna skrb za otoke od strane upravo ove Vlade. Uspoređujući dakle podatke Izvješća o provedbi Zakona o otocima kroz razdoblja za koja su podnijeta Vladi kroz brojne pokazatelje vidljiv je očit i pozitivan učinak skrbi države o otocima. Samo bih se još na kraju osvrnuo na ovo da je u 2009. godini španjolski časopis proglasio hrvatske otoke ne bih se na to osvrnuo s te strane ali u svakom slučaju dokaz da smo ipak jedni od najljepših otoka na svijetu je i jedino mjesto koje praktički iz Hrvatske učestvuje u nagradi za "Zlatni cvijet Europe" koje je Europska komisija na neki način prepoznala upravo otok i to je otok Mali Lošinj i na taj način ipak jedno od ovih tumačenja u španjolskom tisku je itekako bitno naglasiti. Stoga u ime Kluba zastupnika Hrvatske demokratske zajednice podržat ćemo ovo izvješće za 2008. godinu. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Imamo jedan ispravak netočnog navoda. Uvaženi zastupnik Arsen Bauk. Izvolite. Ustvari jedan je pomalo nelogičan i rekao bih opasan, dakle da su neke stavke smanjenje zato što se sve uradilo pa onda se ustvari nema više šta ni uraditi. netočan navod jer onda po tome više ne bi niti jedan projekt došao u ministarstvu a u svakom slučaju u ministarstvu ima projekata koji se još nisu realizirali. Evo, ja ću spomenuti dva. Jedan je cesta Jelsa- Šućuraj a druga apeliram da se pomogne općini Tisno da napravi sportsku dvoranu do kraja. Drugi netočan navod se odnosi na zakonsku regulativu domova zdravlja na otocima. Dakle, točno je samo da su oni vraćeni u zakon za vrijeme HDZ-ove Vlade ali kako taj zakon nije uopće proveden onda kao da se nije ništa napravilo pa se to vidjelo, pa se to iz zakona na kraju krajeva izbacilo. Prema tome, ono je ista tema, isto stanje kao što je bilo. Zahvaljujem. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Nastavljamo sa raspravom. Uvaženi zastupnik Boro Grubišić u ime kluba HDSSB-a. Izvolite. zadivljen i reklo bi se jako impresioniran podacima koji se nalaze u ovom Izvješću o učincima provedbe Zakona o otocima za 2008. godinu. Također sam vrlo pozorno slušao i pažljivo jako pročitao i izvješće koje je bilo za 2007. godinu prije nekih osam mjeseci i tada sam kao i sada u materijalima koji ovdje stoje vidio da je za 2007. bilo gotovo predviđeno za otoke ili utrošeno oko 2 2 milijarde kuna a evo sada je nešto malo manje milijardu i recimo 700 milijuna kuna, da zaokružimo tu brojku kako bismo lakše govorili. Jasno da na stranici 6 ovoga izvješća kada se govori o Zakonu o otocima i glavnim ciljevima zbog kojih ovaj zakon postoji je ili su tri osnovna područja na koje je usmjerena politika razvoja otoka a to je dugoročno stvaranje boljih i kvalitetnijih uvjeta života na otocima. Vidite kako bi lijepo ovoj formulaciji pristajalo isto takav početak dugoročno stvaranje boljih i kvalitetnijih uvjeta života recimo u Slavoniji i Baranji. Nadalje, zaštita postojećih vrednota i očuvanje svih otočnih a možemo reći i slavonskih resursa. Nadalje, demografski, društveni i gospodarski napredak i održivi razvoj misli se otoka ali ja kažem da bi to bilo dobro primijeniti i da se kaže i u nastavku Slavonije i Baranje. Kada u uvodu ovoga izvješća vidimo jedno da kažem računsko izvješće onda vidimo da je od ukupno milijardu i 700 milijuna kuna bespovratnih sredstva milijardu i 336 milijuna kuna. Zaista brojke od kojih se rekao bih nama u Slavoniji vrti u glavi, pogotovo ako uzmemo nekakve komparativne usporedne činjenice jednih i drugih. Prekjučer je pao žestoki pljusak u Slavonskom Brodu 35 litara po kvadratnom metru kiše i trećina domaćinstava u Slavonskom Brodu ima poplavljene podrume zato što nedostaje jedan kolektor. Ili takav slučaj je i u Novoj Gradišci gdje zbog jednog pročistača voda koji se ne može financirati nije bitno iz kojih sredstava ulaz ili silazak s auto-ceste iz pravca Zagreba ili Slavonskog Broda je neizdrživo sa onim što bi rekli Dalmatinci vonjem izmeta i svega ostaloga da se same vode slijevaju u kanale nedaleko od naplatnih kućica na ulazu ulazu ili izlazu iz Nove Gradiške. Ja sam u svakom slučaju da me ne bi netko krivo shvatio za to da se naši otoci, naša ljepota, naš ures od naše države razvija da kažem punom parom i da se u njih ulaže ali sam također i za ravnomjeran razvoj svih krajeva Republike Hrvatske o čemu se samo ostaje na da kažem verbalnom deklariranju a zapravo od toga nema ništa. I kada idemo po stavkama od ministarstva do ministarstva, od ureda i agencija koje su da kažem bile nadležne za financiranje razno raznih projekata na tisuću 240 otoka na kojima živi 124 tisuće stanovnika ili 100 stanovnika po jednom otoku kako bi se reklo matematički, ali to nije tako jasno da je distribucija stanovnika sasvim drugačija jer ima i nenaseljenih otoka. Tu je zahvaćen i poluotok Pelješac i on je uključen u ovaj Zakon o otocima, onda vidimo kada gledam svoju lokalnu sredinu iz koje dolazim da kažem vide, naziru se neke stvari koje govore upravo o toj da kažem neravnomjernosti razvoja Republike Hrvatske. Netko je ovdje govorio o zavičajnom kriteriju ali mislim da među samim otocima ne treba potencirati zavičajni kriteriji jer su oni zajedno svi skupa vjerojatno u dobroj poziciji s obzirom na ovaj zakon i primjenu ovoga zakona i ulaganje sredstava temeljem ove strategije razvoja otoka, za razliku kažem od nekih drugih krajeva. Pa evo samo da vam kažem, da napomenem, ono zbog čega sam se javio za riječ, a to je evo pomorski promet. Pomorski promet u kojega je uloženo 436 milijuna i 800 tisuća kuna. Vidite neki dan je njemački brod, turistički brod zapeo u Županji jer plov Savom prema Slavonskom brodu koji ima što pokazati i u turističkom smislu nije mogao proći zbog nesigurnosti plovidbe rijekom Savom, dalje od Županije nije mogao ići. Nadalje, ulaganje u luke, gdje je upravo za otočni i priobalni razvoj uložila 58 milijuna kuna automatski me podsjeća na našu luku, brod na rijeci Savi koja je druga luka po važnosti i za luke Vukovar u koju se na kapaljku iz godine u godinu ulaže po 20-ak milijuna kuna i tko zna kada će ta luka napokon proraditi ili biti stavljena u funkciju. Na sljedećoj stranici se govori o vinjetama za stanovnike otoka a u svezi da kažem jeftinijeg prijevoza ili transporta između kopna i otoka. Na stotine puta su me zvali ljudi, proizvođači poljoprivrednih proizvoda iz Županije i tražili da kao saborski zastupnik bilo pisanim, bilo ovako usmenim putem poručim i zahtijevam da se tim našim proizvođačima omogući jeftiniji prijevoz do tržišta u Zagrebu, Rijeci ili negdje drugdje kako ne bi plaćali toliku cestarinu od Županije ili Lipovca do Zagreba i Rijeke koja onda potpuno uništava njihov trud i koja zapravo priječi ih u bilo kakvoj dobiti ukoliko ne idu na tržišta tamo gdje se zapravo, gdje je trbuh Hrvatske a to su ovako veliki gradovi kao što je Zagreb, Rijeka, Split i drugi. Pa vidite podijeljeno je preko 50 tisuća vinjeta za stanovnike otoka na 124 tisuće stanovnika otoka. Nikome nije palo na pamet da bi to učinio za stanovnike Županije, za stavnovnike …/Govornik se ne Srijema, našeg hrvatskog Srijema i onih krajeva koji su ovako udaljeni, a imaju razvijenu poljoprivrednu proizvodnju i potrebu da putuju i da i ostvarili dobit, kako bi ostali živjeti na svojim ognjištima, u hrvatskom Srijemu, u Slavoniji i Baranji. Zato kažem, ne veseli sve ovo skupa što je ovdje otočanima našim, našim bodulima omogućeno ali me istovremeno žalosti što moram ili ne mogu a da ne uspoređujem ovakve stvari sa stanjem eto u mojoj Slavoniji. O cestovnom prometu i ulaganju u cestovnu infrastrukturu ne bih htio govoriti jer zna se koliko naši ŽUC-evi, Županijske uprave za ceste ukupno dobivaju iz proračuna to je 240 milijuna kuna. A znate i sami i kako ovdje piše, koliko je uloženo, dakle, samo za cestovnu strukturu za otoke posebnim zakonom, ovim ili onim zakonom je uloženo 19 milijuna kuna. Upravo negdje otprilike toliko koliko je i ŽUC recimo u Slavonskom brodu imao na raspolaganju. Zračnom prometu, ja znam da je za naš turizam potrebna potrebna mreža zračnih luka, točno je da lakše turisti iz prekomorskih zemalja ili udaljenih zemalja Europe lakše dođu zrakoplovom do naših otoka ali pitam se i znam za problematiku jedine zračne luke u Slavoniji a to je ona Osječka koja zaista nikako da zaživi i nikako da krene pravim putem i nikako da se ostvari njena funkcija, eto to je jedina zračna luka u Slavoniji Slavoniji i Baranji i tom našem hrvatskom Srijemu. Kada govorite ovdje u vašem izvješću o komunalnoj infrastrukturi onda nije spomenuto da smo prije mjesec ili dva mjeseca raspravljali o tome, o kreditu Svjetska ili Europska banka za obnovu i razvoj, pomoći će mi gospodin Matušić da se ne bih prevario koja iznosi otprilike oko 2 milijarde kuna, čini mi se, kojom se poboljšava i rješava definitivno odvodnja cijele naše zapravo obale, svih gradova, naselja itd.. Ovdje o tome ne piše, jasno da to nije u tom izvješću. Ali moram napomenuti i reći javnosti da se ulažu i dvije milijarde u vodoodvodnju našeg cijelog primorskog pomorskog pojasa. U subvencijama u geodetskim mjerenjima također imam jednu ovako konkretnu stvar gdje npr. dakle, uloženo je iu takve stvari mjeriteljske da kažem, geodetske a npr. općina Čaglin koja bi, koja je tako propala u zadnjih 18 godina postojanja Hrvatske države čiji je broj stanovnika pao sa 10 tisuća, dakle, prije Domovinskog rata na svega 2,5 tisuće, dakle, četverostruko je manji broj stanovnika i čiji bi razvoj zavisio od razvoja poduzetničke zone ali nisu izvršena i preskupa su geodetska mjerenja i ostala mjerenja i tražio je i gospodin načelnik i ostali da se to riješi. Međutim, općina Čaglin i dalje tako grca a stanovnici iz općine Čaglin definitivno odlaze. Odlaze i na otoke, na privremeni rad, na branje maslina, kao sobari, konobari, mesari i ostali na privremeni rad, u sezonski rad, u Dalmaciji. I onda se tamo povećava broj zaposlenih a u Slavoniji se istovremeno smanjuje broj nezaposlenih. I ta stavka je naš zavod za zapošljavanje u Slavoniji i Slavonskom brodu registrirao ljeti se smanjio broj nezaposlenih. Pa znamo mi zašto se smanjio broj nezaposlenih. Svima je nama jasno da će 1.9. ili 1.10. taj broj od 1.6. se vratiti opet na istu znamenku. Na istih 23% nezaposlenih u Brodsko-posavskoj županiji. dakle sve ovo skupa, lijepo je vidjeti i prihvatiti ovakvo izvješće o razvoju otoka, o ulaganjima u otoke, ali ja očekujem da jednoga dana evo i mi doživimo situaciju ili saborsku raspravu da raspravljamo o ulaganjima ili nekakav zakon poseban o zaista zapuštenim, zapostavljenim našim slavonskim krajevima pa bi onda raspravljali i o ulaganjima u Slavoniji. Jasno da su mi otoci dragi poput Slavonije pa onda ne mogu biti protiv ovog izvješća, ali upozoravam da je ovakvo stanje pomalo neodrživo. Hvala vam lijepo. Zahvaljujem. Htio bih samo nekoliko riječi reći, da vinjete koje ste spominjali za otočane dobivaju samo za trajektni prijevoz. Al on kad dođe s Brača u Split i dođe na Dalmatinu i ide u Županju plaća istu cestarinu kao što plaća kad ide Županjac u Split. Dakle, to je ta beneficija kojom pokušavamo omogućiti da ljudi ostanu tamo jer on nema nikakve druge mogućnosti, osim plivanja, doći do Splita. I druga stvar, pa ukoliko želite da se izvrši stvarna komparacija zatražite raspravu o ulaganjima u Slavoniju pa ćemo onda to uspoređivat s otocima. Hvala lijepa. Nastavljamo dalje s pojedinačnom raspravom pa je na redu uvaženi zastupnik Jerko Rošin. Izvolite. gospodine potpredsjedniče. Državni tajniče sa suradnikom. Zahvaljujem se Bori, nije bilo dugo pa sam već došao na red. Ovdje dok je kolega Grubišić i i spominjao Slavoniju, Županju i tako, ovdje neki kolege koji govore da je rasprava o otocima, ja bih htio samo dati jednu ispravku definicije koju mi je ovdje potpredsjednik Sabora Šeks rekao, otok je kopno okruženo morem. Zaista, postoje otoci okruženi kopnom. Eto imamo kod Sinja otokom okružen kopnom odakle je podžupan i kod Vinkovaca dakle možemo razgovarati o takvom tipu otoka. Ali bitno je da idemo naprijed sve bolje na otocima. Bez obzira koliko je hrvatska Vlada ili Hrvatska Država zaslužna, ali otoci hrvatskog Jadrana su jedni od najljepših na svijetu, bez obzira na to i mislim da je to vrijednost koju treba sačuvati. I ta tema o ljepoti hrvatskih otoka poznata je odavno i govori se da otoci i mora posebno, i posebno mora na svijetu tri najbolja. To su naši otoci, to su škotska mora i to su Karibi. Dakle, u svjetlu takvih vrijednosti koje postoje, koje imamo, vrijedno je o njima brinut i koristit ih za ekonomski razvoj, ali ih ne uništit same po sebi. Zato postoji Nacionalni program razvitka otoka s kojim je država htjela da u funkciji razvoja otoka izjednači otoke sa kopnenim dijelom i to u ekološkom, gospodarskom, društvenom i tehnološkom smislu, toliko da u tehnologiji koja se proizvodi na otocima nema otpada pa je tako i u Zakonu o rudarstvu i o temi kamena i jalovine koja ostaje sa strane jer nije iskoristiva kao blok koji se u arhitektonskom kamenu može koristit. Isto tako ide zatim da to ne bude otpad, nego da to bude materijal koji će ići u jednu kasniju, drugu vrstu ekonomije prerade. U svakom slučaju na otocima, ne samo zato što su lijepi nego zato što ih imamo i zato što su pred kopnom, postoje velike komparativne prednosti. U prvom redu se temelje na onome što nam donosi podneblje. I te komparativne prednosti treba što bolje iskoristiti, ali ih ne i uništiti i sagledavat te komparativne prednosti u odnosu na one ograničavajuće faktore koji na otocima postoje, a to je stanje koje još uvijek ni izdaleka nije tako zadovoljavajuće da bi mogli reći s otocima smo potpuno mirni, sve je sređeno, ali je iz dana u dan sve bolje. Spomenuo sam na odboru pa ću i sad iskoristiti prigodu, iako ste mi kazali da je to rezultat nekoga tko je o tome posebno mislio. Malo mi je zasmetala rečenica o fertilnom stanovništvu, jer nekako to se obično upotrebljava za fertilno tlo i tako za ljudsku vrstu mi se čini ta fertilnost neprikladan element, o reproduktivnim sposobnostima apsolutno da i da se na tome uznastoji što više da bi demografska strukture na otocima bila što bolja i zatim se i ide. Pored Nacionalnog programa razvitka otoka imamo i Zakon o otocima kojim su definirane dvije temeljne kategorije otoka, nastanjenih i nenastanjenih. Kad govorimo o otocima, govorimo i o poluotoku Pelješcu. I jedna od najvažnijih strategija koja je donijeta temeljem takvog jednog Zakona o otocima, to je Strategija razvoja nautičkog turizma Republike Hrvatske, sagledavana za 10 godina unaprijed, od '9. do '19. godine. U svakom slučaju infrastruktura na otocima, komunalna infrastruktura je izuzetno važna, bitna za taj razvoj, ali isto tako i važan društveni standard odnosno ta jedna društvena infrastruktura. Svjedoci smo da je prije nekoliko dana u Jelsi otvorena nova zdravstvena stanica. Međutim, isto tako moram kazat, ustvrdit da ne mogu biti zadovoljan da Supetar još uvijek nema ultrazvuk koji mu se obećaje već nekoliko godina pa ćemo intervenirati da ministar i županijska razina to realiziraju da Supetar dobije ultrazvuk. Zvuči kao direktna borba zastupnika otoka u korist otoka. Jer zaista, zdravstvena zaštita je izuzetno bitna i važna, kao što smo kazali koliko je lukobran, novi lukobran u rogaču dao jedan osjećaj sigurnosti Šoltanima, tako je i to jedna vrlo važna stvar. Tema posebno važna i raspravljana na našem Saboru, to je pitanje pravo prvokupa otoka. Navodno je 27 ponuda bilo za kupovinu otoka, međutim nijedna kupovina nije realizirana iz jednostavnog razloga što prodajom otoka se ne može prodati i ono što predstavlja pomorsko dobro. A mi na otocima ne znamo što je pomorsko dobro, na tim otocima ne znamo jer nijednim planskim dokumentom to pomorsko dobro nije ustanovljeno. Svakako bi trebalo izraditi plansku dokumentaciju za to, iako je pitanje isplativosti izrade prostornog plana za nešto što je nenaseljeno pa je pitanje koliko će biti ekonomično. Ali je činjenicom da ne postoji definicija pomorskog dobra otoci se nisu mogli prodati, pa tako možda nisu otišli ni u krive ruke, nego su ostali nadalje u našim rukama. Hrvatski otočni proizvodi, jedna tema koja je jako afirmirala gospodarstvo na otocima dobilo je jednu posebnu kvalitetu. 18 proizvođača je već dobilo sa svojih 57 proizvoda takvu kvalitetu, oznaku kvalitete i posebnih stimulansa. I tako se ulaganja u hrvatske otoke i poluotok Pelješac i nadalje nastavlja da ne ponavljam brojke koje su već više puta izrečene koliko je u hrvatske otoke uloženo tijekom prošle godine. Možda nešto manje nego pretprošle godine, ali uvijek je to preko milijarde. Opravdanost tih ulaganja mogu kazati barem na primjeru mjesta Nerežišće na otoku Braču koji pokazuje jedan fenomenalan razvoj i u trenutku krize, ekonomske krize koju svi skupa svjedočimo tamo se otvara nova industrijska zona i zapošljava 70 novih ljudi, 70 ljudi koji su bez posla. Koliko je društvena infrastruktura na otocima važna i koliko se može posvjedočiti istakao bih jedan primjer jednoga maloga bračkoga mjesta. Zove se Donji Humac na Braču. Pred 7 dana ste mogli biti svjedoci da u hrvatskoj metropoli u Zagrebu istodobno se se odvijaju tri izložbe umjetnika iz Donjeg Humca na Braču. Jedan u Muzeju za umjetnost i obrt, jedna u Margaretskoj u galeriji Račić i jedna u galeriji Matice Hrvatske. Dakle, i takav likovni, umjetnički potencijal živi na Braču i toliko je vrijedan da u Zagrebu, u metropoli Hrvatskoj istodobno mogu biti i tri izložbe te vrste. Neću spominjati imena umjetnika da ne bi bilo kao neka reklama, ali toliko da se zna da surtamo. Važnost za hrvatsku ekonomiju, izuzetnu važnost za hrvatsku ekonomiju, pa hvala Bogu i za bračku ekonomiju je da povećanje kapaciteta prijevoza u ovih zadnjih godina 220% što što se tiče kolnog prometa, a da je prihoda kolnog prijevoza vozila, a da je prihoda koji iz toga proizlazi 300%. Kao zaključak bih rekao da je za hrvatske otoke puno toga učinjeno, da se na otocima bolje živi. Tu sam konstatirao i u prethodnoj raspravi o kojoj je govorio ne danas, nego prošli put kad smo raspravljali kolega Bauk da je puno toga učinjeno. No međutim, puno toga još treba biti učinjeno. Svjedok sam koliko je toga prijavljeno i ušlo u programe razvoja otoka u onaj osnovni proračun koji je napravljen. Ali jedna kriza novca te programe samo odlaže za nešto kasnije ili ih realizira u manjem opsegu. Ali vjerujem da će biti tako realizirano do kraja. U krajnjem slučaju izbori na Braču su pokazali da su građani otoka Brača zadovoljni sa tretmanom otoka, a vjerujem da je tako i na svim ostalim otocima. Ja vam zahvaljujem na pozornosti. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Imamo jedan ispravak. Uvaženi zastupnik Arsen Bauk. Izvolite. Pa evo ja bih ispravio posljednji navod gospodina Rošina koji je rekao da su izbori na otoku Braču pokazali da su zadovoljni tretmanom otoka. Na parlamentarnim izborima 2007. SDP je na Braču dobio oko 250 glasova više od HDZ-a i to je odgovor građana. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Pustite, sve se zna, brojke govore sve. Idemo dalje sa pojedinačnom raspravom uvažena zastupnica Nevenka Marinović. Hvala poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, državni tajniče sa suradnikom, kolegice i kolege. Ja ću skratiti svoju raspravu, ali ću je ipak započeti sa konstatacijom da titulu najljepših otoka svijeta nose upravo hrvatski otoci, a njih ima 1244. Zauzimaju 5,8% površine hrvatskog kopna. Imaju više obale od kopnenog dijela, a u 344 otočna naselja živi oko 125000 stanovnika. Administrativno pripadaju sedam obalno otočnih županija. 51 otočni grad i općina i 7 obalnih gradova. Zadarska županija ima najviše naseljenih otoka čak 17, gdje u 57 naselja živi nešto manje od 20000 stanovnika. Ova titula je kolega Bauk rezultat i usklađene provedbene politike Vlade Republike Hrvatske prema kojoj je vrednovanje Jadrana i pomorske orijentacije zemlje, odnosno pojačana briga o otocima i njihov razvitak zadano kao osnovni prioritet i ona je iz ovog izvješća se vidi. Osnovnim područjima na koja su usmjeravana sredstva samo ću nabrojiti ona gdje mi se čini da nisu dovoljno istaknuta. Znači, od ukupnih ulaganja države u razvoj otoka u 2008. godini koja su iznosila 1,7 milijardi kuna dio poreza na dohodak ustupljen je jedinicama lokalne samouprave na otocima i on iznosi 52 milijuna kuna, a za Zadarsku županiju za 7 jedinica lokalne samouprave iznosi 4 i pol milijuna kuna. Državna potpora otočnim poslodavcima za očuvanje radnih mjesta iznosi 30,7 milijuna kuna, a to je potpora za 10431 djelatnika otočnim poslodavcima. U luke, u izgradnju i rekonstrukciju uloženo je kao što smo već čuli 58 milijuna kuna, a u pomorski promet 436. U cestovni 19, u zračni 4,7. Ukupno u prometnu infrastrukturu 520 milijuna kuna. U komunalnu uloženo 61 milijun kuna, a u programe društvene infrastrukture 53,6 milijuna kuna. U ove programe društvene infrastrukture za pojedine jedinice lokalne samouprave koji nisu imali pripremljenu projektnu dokumentaciju nisu povućena određena sredstva. U gospodarstvo je ukupno uloženo 15,6 milijuna kuna, a u subvencije preko 50 milijuna kuna, s tim da su ova ulaganja obuhvaćaju znači sve otoke i poluotok Pelješac. Od dokumenata koji su izrađeni ja bih izdvojila Strategiju razvoja nautičkog turizma jer tu zaista postoji ogroman potencijal. Istaknula bih je kao kvalitetan dokument dugoročnog razvoja nautičkog turizma što uključuje upravljanje sustavom nautičkog turizma očuvanje prirode i okoliša, kvalitetu i konkurentnost, ali i gospodarsku valorizaciju. S njom je definirana vizija, misija, strateški ciljevi ali i akcijski plan provedbe sa točno definiranim mjerama i aktivnostima, nositeljima i rokovima do 2019. godine. Želim istaknuti još ovdje i projekt hrvatskog otočnog proizvoda koji je namijenjen poticanju razvoja otočne proizvodnje, ali i podizanju razine kvalitete otočnih proizvoda i njihovog na domaćem i stranom tržištu. Tijekom dvije godine trajanja projekta oznaku hrvatskog otočnog proizvoda dodijeljena je trideset i jednom otočnom proizvođaču za 79 proizvoda, a svi ti proizvodi imali su mogućnost biti izloženi i na uskršnjem sajmu koji je održan ovdje u Zagrebu. I prema informacijama prodane su kompletne zalihe otočnih proizvoda. Kad govorimo o učincima provedbe, mislim da će se ovdje i kolega Bauk složiti sa mnom, da su one najvidljivije u povezanosti hrvatskih otoka sa kopnom pa ću i ponoviti. U aktivnostima na povezivanju hrvatskih otoka s kopnom u 2009. godini kao glavna zadaća nametnula se potreba da se dodatno podigne razina kvalitete koju je sustav pomorskog linijskog prometa na Jadranu kao okosnica svih napora za poboljšanje kvalitete života na otocima dostigao upravu u 2008. godini. Po broju brodskih i trajektnih veza, te učestalosti prometa na njima postignuta je do sad najviša razina. U okviru sustava rješavani su praktički svi problemi, prometni problemi otoka na veliko zadovoljstvo otočana. Uz zadovoljstvo samih otočana, sustav pomorskih veza kopno-otoci dao je veliki izravni doprinos uspjehu cijele turističke sezone. Tijekom 2008. promet je na trajektnim, brodskim i brzo brodskim linijama odvijao se bez poteškoća, kašnjenja i zastoja, a posebno valja naglasiti da su milijuni putnika i automobila prebačeni na otoke bez i najmanje nezgode. Po tome se sustav pomorskog linijskog prometa za kojeg smo i danas čuli da se puno ulaže u ovaj dio ubraja među najsigurnije u svijetu. Ovo su rezultati takvih ulaganja. I još jedna samo činjenica da je u pomorskom prometu na Jadranu u 2008. godini dostignut apsolutni rekord jer je prevezeno 11,8 milijuna putnika i 3 milijuna automobila. Vrijednost ovih ulaganja se sastoji u sinkronizaciji, upravo u sinkronizaciji u usklađenosti svih projekata i zato su efekti ovih ulaganja ovako veliki. Zahvaljujem. Uvaženi zastupnik Frano Matušić. Izvolite. **Matušić, Frano (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Obzirom da su kolege više-manje sve vrlo pohvalno govorile o rezultatima, odnosno o provedbi Zakona o otocima za prošlu godinu, 2008. godinu i ja bih se nadovezao na jedan način da rečem zapravo što se konkretnoga napravilo i u najjužnijoj Dubrovačko-neretvanskoj županiji i na neki način komentirao sve ono što smo do sada mogli čuti u raspravi. Naime, sasvim je sigurno da je provedba ovog zakona itekako doprinijela standardu življenja na otocima, pa tako i na otocima u Dubrovačko-neretvanskoj županiji kojih ima popriličan broj, računajući tu i poluotok Pelješac koji ima status otoka i u tom smislu mislim da su građani itekako zadovoljni. U prilog tome govore i činjenice da je upravo na svim tim otocima poboljšana društvena infrastruktura, da su izgrađene brojne i škole i športske dvorane i raznorazni drugi sadržaji, domovi umirovljenika i da je u intenzivnoj gradnji zapravo veliki broj one temeljne infrastrukture koja znači i održiv razvoj, a to je prije svega infrastruktura kao što su vodovodni sustavi, kao što su sustavi odvodnje, dakle ono što znači doista i ostanak i opstanak na tim područjima. Bilo je u raspravi govora o tome kako bi trebalo uvesti nešto slično vinjetama za otočane i u drugim dijelovima Hrvatske, međutim tu očito postoji jedno nerazumijevanje prema onome kako ljudi na otocima zapravo svakodnevno žive vinjete su uvedene da bi se tim ljudima koji žive na otoke svakodnevno omogućio i povratak i odlazak sa tog otoka na jedan način da on to može i financirati jer svaki prelazak sa otoka košta i to prilično košta. Dakle, svakodnevni odlazak na udaljenost od kilometar ili 500 metara od zavisnosti koliko je otok udaljen od obale košta itekako značajno. Intencija ovog zakona je bila da pokuša koliko-toliko smanjiti tu cijenu da ona bude recimo razmjerno troškovima kada bi se cesta nastavljala prema tom otoku koliko bi došao trošak puno napravila, izuzetno je puno napravila prije svega u uvođenju novih linija, noćnih linija i novih linija, a ono što je najvažnije, uvođenje novih kvalitetnijih trajekata. Ja ću reći samo da je jedan trajekt koji je doveden za liniju koja vozi između Orebića i Korčule riješio probleme koje su dugi niz godina, da rečen desetljeća mučio taj otok Korčula, jedan od najnaseljenijih otoka na našem priobalju. Dakle, to je onaj konkretan pomak u kvaliteti življenja. subvencije za novozaposlene. Izuzetno značajno za razvoj gospodarstva na otocima. Subvencije koje se dobivaju kroz sadnju novih vinograda, maslina, također izuzetno su značajne i upravo su otoci i poluotok Pelješac najveći korisnici tih subvencija i upravo tamo se događa najviše tih i takvih projekata. Zadržavanje otočkih sudova je izuzetno važno i za našu županiju, u tom smislu smo i podržali taj potez. Kad govorimo o brizi za gospodarstvo, ne možemo zaobići poslovne zone koje se otvaraju na otocima i koje će se otvarati u ovom slučaju na poluotoku Pelješac i u tom smislu vidimo veliki interes svih koji dolje žive da se što je moguće prije

sasvim sigurno apsolutno svjesni te ljepote i svakodnevna briga o njima kroz različite programe koji znače i zaštitu okoliša dovoljno govori o toj činjenici da smo na vrijeme reagirali, što se tiče izgradnje, što se tiče apartmanizacije, što se tiče uništavanja obale koju u nekim dijelovima Mediterana nažalost itekako ugrozilo obalno područje, npr. konkretan primjer je tu i Španjolska i njeni otoci kao što je Majorca gdje je doista došlo do intenzivne gradnje u priobalnom području gdje se zapravo uništio taj cijeli obalni pojas. Mi na svu sreću nemamo takav problem. Donijeli smo zakonsku regulativu koja je to izuzetno kvalitetno regulirala, no naravno treba razmišljati i o potrebama tog stanovništva koje doista zaslužuje da na najbolji mogući način realizira i sve svoje potrebe. U tom smislu, mislimo da je potrebno uvažiti i razmišljanja koja dolaze sa otoka da ipak na neki način se otvori mogućnost da to otočko stanovništvo na najbolji mogući način iskoristi dakle tu svoju prednost koja je moguća kroz izgradnju, ali izgradnju onih objekata koji će značiti daljnji održivi razvoj. Koliko znači izgradnja ove infrastrukture kao što je cestovna infrastruktura na otocima i na poluotoku Pelješac ja mislim da ne treba posebno govoriti. Istaknuti ću tu još jednom Pelješki most koji nema direktno veze sa provedbom ovog zakona, ali će itekako značajno poboljšati život na poluotoku Pelješcu koji ima status otoka i doprinijet će zapravo i gospodarskom i svekoliko ukupnom samog otoka Pelješca a i svih gravitirajućih otoka, dakle i Mljeta i Lastova i Korčule i svega onog cijelog okruženja. Evo toliko od mene i ja mislim da naravno da ćemo svi podržati ovu podržati ovu provedbu zakona. Ali ću samo reći da se nikada se nije ulagalo u hrvatske otoke koliko se ulaže u proteklih par godina. Nikada se nije toliko nije ulagalo, nikada se nije toliko gradilo, nikada nije toliko projekata nije bilo izvedeno i stoga sve pohvale Ministarstvu, vama ovdje nazočnima i držanom tajniku gospodinu Bačiću koji zbog drugih obaveza danas nije ovdje. Hvala lijepo. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Imamo jednu repliku, uvaženi zastupnik Arsen Bauk. gospodine potpredsjedniče. Ovu sam repliku digao nakon ovih hvalospjeva na kraju, ali nema veze neću se na to ni osvrnuti. Naime, gospodin Matušić je odgovarajući gospodinu Grubišiću na ovu priču sa vinjetama, dobro opisao o čemu se u mogli napraviti jednu stvar koja ne bi otočanima ništa loše napravila, a u svakom slučaju bi pomogla ljudima s kopna da malo bolje shvate o čemu se radi. Naime, doista mislim da bi izvan sezone osim lipnja do rujna ili čak izvan toga, trebalo omogućiti da cijena karata za vozila i ljudi koji nisu na otoku budu jednake onima koji su na otoku, dakle da se uvedu vinjete i za one ljude koji žele doći na otok tijekom zime. Mislim da su nam i oni potrebni da bi malo to živnulo. Ali obzirom da se radi o relativnom malom broju ljudi koji koriste usluge Jadrolinije zimi, sa kopna idu na otoke, a posebno iz kontinentalnog dijela Hrvatske da taj dio u svakom slučaju ne bi puno opteretio državni proračun. Pa evo u tom smislu bi molio gospodina Matušića za podršku za tu ideju. Zahvaljujem. Frano (HDZ)** Pa ja se zahvaljujem. Naravno da vam je poznato dobro kao i meni kako ljudi na otocima žive. Ja bih bio sretan kada bi taj prijevoz bio i besplatan u zimskim vremenima. Kada bi se to moglo omogućiti. Međutim naravno to košta izuzetno puno. Sasvim sigurno da bi bilo opravdanih prigovora sa strane drugih dijelova Hrvatske da bi ta sredstva možda trebala usmjeriti u neke druge projekte. Ali nastojimo da zbilja ta cijena da bude takva da bude stimulativna za one koji žele posjetiti otoke u zimskom razdoblju, jer ja vjerujem da ova društvena infrastruktura koja se gradi na otocima, da će na neki način moći privući one koji s kopna žele doći na otok i uživati zapravo u ljepotama tih otoka i na taj način im pomoći zapravo da se oni dalje razvijaju. Ali naravno da imate podršku i mislim da ta podrška treba biti prije svega upućena ministarstvu koje je imalo razumijevanja do sada i koje će sasvim sigurno imati i ubuduće razumijevanje za sve projekte koji su vezani uz otoke. Hvala lijepo. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** I još imamo jednu raspravu, uvaženi zastupnik Deneš Šoja. Izvolite.

Dozvolite mi da se uključim malo u raspravu iako bih, moja je namjera zapravo da uputim jedan upit odnosno jednu zamolbu gospodinu državnom tajniku vezano za ovu problematiku. Naime, kada smo razmatrali ovu materiju vezano za 2007. godinu, onda je kolega Kajin nema Kajin nema ga ovdje danas, rekao zapravo zahtijevao na neki način, ne bi li poluotok Istra na neki način se mogao uključiti u ovu problematiku pa nešto tu u materijalnom smislu vjerojatno profitirati. sam ja razmišljajući o toj problematici došao na ideju da ja postavim mnogo više, jel ovo uopće nije opravdano, jedan opravdaniji zahtjev da se razmotri u tom kontekstu eventualno položaj Baranje, jer u Baranje u Republiku Hrvatsku moguće je doći mostom ili čamcem, odnosno nekakvom kompom. Ja to ne govorim slučajno nego stvarno iskreno postavljam to pitanje da se to malo razmotri, jer se radi o području od posebne državne skrbi prve kategorije i da ne govorim sada o ratnim događanjima i sve što se desilo na tom području. Naime, kada se pogledaju ove stavke precizno koliko i gdje je uloženo, onda doista ja nemam naravno nikakvih primjedbi u tome pogledu, jer je to sve tamo sigurno opravdano i potrebno, ali ima šetnjica, mrtvačnica, sportske luke, plinofikacija raznih športskih igrališta, vrtići, jaslice itd. i to nisu ni male stavke. Čak kada to čovjek pogleda onda stvarno mora malo razmišljati o ukupnoj situaciji što konkretno se može tu učiniti. Doista da se i naše područje nekako u u tom smislu uključi. Mi se naime već 10-ak godina ovih poslijeratnih mučimo kako bi napravili pristanište u Batini. I projekti su već pri kraju, odnosno jedan dio projekata je gotov. Međutim, nema zato materijalnog pokrića i onda nam se dešava da turisti koji dolaze iz pravca Budimpešte, a prolaze kraj Batine, Baranje i Kopačkog rita moraju otići u Vukovar i autobusom se vratiti nazad da posjete Kopački rit i eventualno nekih od naših podruma. druge strane čudna je formulacija kod nekih tih rashoda i ulaganja i teško je to stvarno čovjeku shvatiti. Ovdje recimo imate u stavku 360 tisuća za uređenje okoliša vrtića. Kada sam o tome razmišljao ako je to, to, a mi te okoliše uređujemo na drugi način. Mi smo sretni sada ako budemo mogli po pristupačnoj cijeni kupiti 10 metara bagrema jer nemamo centralno grijanje, da se dječica griju preko zime. Mislim to su nekakve relacije vrlo čudne i u tom smislu. Ili recimo ova stavka, ja ne znam taj Bili Breg koliko je to veliko mjesto, koliko ima učenika, ali 10 milijuna škola. Čujte, to mora biti stvarno jedna škola ne znam kakvih svih standarda itd. ali doista naglašavam nemam ništa protiv toga, ali zalažem se zato da te stvari razmotrimo i da nađemo formalno pravnu mogućnost da se da se uključi doista razmotri Baranja u tom kontekstu da zakonski propisi omogućuju ovakva ulaganja to učinimo, maloprije je kolega Matušić rekao da je to kvalitetno riješeno zakonskim propisima. Kada bi to napravili onda bi ti zakonski propisi po mom dubokom uvjerenju bili još kvalitetniji. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Želi li predstavnik Vlade uzeti riječ? Da. Izvolite. Uvaženi Željko Tufekčić državni tajnik. **Tufekčić, ova ponovljena rasprava o zapostavljenosti drugih područja Republike Hrvatske u odnosu na otoke ovdje jest rasprava o provedbi Zakona o otocima i ovdje su pobrojane sve stavke, svi projekti koji se iz raznih ministarstava, iz raznih državnih tvrtki realiziraju na otocima i to jest brojka u ovoj godini na razini milijardu i 700 milijuna kuna. I jeste i izgleda impresivno. Međutim, ono što sam htio reći jest da Republika Hrvatska odnosno Vlada Republike Hrvatske vodi jednu ujednačenu politiku regionalnog razvoja cijelog svog područja da ukoliko bi se i za druga područja Republike Hrvatske pa tako i za Slavoniju i Baranju ili za bilo koji drugi kraj na jednom mjestu objedinile brojke da bi bile sigurno jednako tako impresivne. Evo, ja sam osobno do prije dvije godine do razdvajanja ministarstava bio u ministarstvu koje se bavilo regionalnim razvojem pa znam koliko se projekata, koliko se novaca uložilo na području Vukovarsko-srijemske županije, na područje Osječko-baranjske županije, grad Beli Manastir, Kneževi Vinogradi itd. Sami Sami ste rekli da Baranja ima status tj. Kneževi Vinogradi imaju status područja posebne državne skrbi 1. skupine. Mislim da se temeljem tog zakona mnoga područja što je bila jasno intencija tog zakona su dobila određene određene neću reći privilegije ali mogućnosti da na lakši i adekvatniji način dođu do određenih pomoći prije svega iz državnog proračuna a onda i šire. I mislim da se slijedom tog zakona, da su se postigli postigli dobri efekti i on se i dalje provodi. Bila je spomenuta Zračna luka Osijek od gospodina Grubišića. Republika Hrvatska je u proteklih godina u Zračnu luku Osijek uložila oko 110 milijuna kuna investicija samo u Zračnu luku Osijek. Osim tog iznosa iz državnog se proračuna godišnje izdvaja 4-5 milijuna kuna tekućih pomoći za funkcioniranje Zračne luke Osijek jer ona nažalost s obzirom na današnje promete ne uspijeva egzistirati sama kao gospodarski subjekt. Čine se napori da to u narednim godinama bude u mogućnosti. Evo, htio sam samo reći da kad se ovako napravi jedna tablica ulaganja za jedno područje na jednom mjestu onda to izgleda da to područje dobiva znatno iznad drugih. Međutim, mislim da ukoliko bi se napravilo i za druga odvojeno da bi se mnogi iznenadili koliko se ulaže i u druge krajeve. I evo još samo ako je ovo kraj rasprave, ne znam da li još netko ima. Htio bih izraziti zadovoljstvo da su dosadašnja tri izvješća bila gotovo jednoglasno prihvaćena od strane Hrvatskoga sabora. Čini mi se iz rasprave da bi to trebalo biti i ovaj put. Mislim da to govori o tome, o kvaliteti provedbe programa Zakona o otocima, o politici Vlade koju vodi prema otocima i mogu samo reći da će tako biti nastavljeno i u narednim godinama. Hvala lijepo.

Prilikom rasprave prošle godine ministar Kalmeta je sa riječ impresivan naravno označio i određenu vrstu euforije, ministar Kalmeta je, citirat ću ga, rekao: "Nema razloga za euforiju, ima razloga za zadovoljstvo.". Upravo iz tog razloga da nema nikakve potrebe govoriti o impresivnim ili bilo kakvim drugim brojkama koje bi odavale određenu euforiju. Mislim dakle da je upravo zbog toga ovo izvješće uvijek prihvaćeno jednoglasno zbog toga što smo mirno i trezvene glave zaključili da država ulaže koliko može. Da je nešto malo više bilo bi dobro ali nije tragično što je ovoliko. U tom smislu nadam se da će i ovo izvješće biti prihvaćeno jednoglasno. Zahvaljujem. Dobro, budemo to tolerirali. Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kad se steknu za to potrebni uvjeti. Time bi završili prijepodnevno zasjedanje. Nastavit ćemo u 15 sati i 15 minuta sa 10. točkom dnevnog reda a to je Prijedlog strategije energetskog razvoja Republike Hrvatske. Molim sve zastupnike da u 15,15 sati budu svi u sabornici kako bi mogli izvršiti dopunu dnevnog reda. Zahvaljujem.